Изказвания? Няма. Прекратявам дискусията. Моля да преминем към гласуване на чл. 9 и 10, както са предложени от Временната комисия.

чл. 11, т. 4, в края се поставя запетая и се добавят думите: „както и на председателите на комисии по време на провеждане на заседание“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 11. Благодаря Ви, господин Ананиев. Откривам дискусия по чл. 11.

Преминаваме към гласуване на предложението на народните представители Атанас Славов и Иван Димитров. Гласували

Моля да преминем към гласуване на текста на чл. 11 във вида, предложен от Временната комисия. Гласували

Откривам дискусията по текстовете от чл. 12 до чл. 15 включително. Има ли изказвания? Няма. Прекратявам дискусията.

изказвания? Няма. Прекратявам дискусията. Гласуваме наименованието на Глава пета във вида, предложен от Временната комисия.

Предложение на народния представител Андрей Гюров и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на

Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 16: „Чл. 16. (1) Народното събрание избира от своя състав постоянни и временни комисии. (2) Постоянните комисии на Народното събрание са: 1. Комисия по бюджет и финанси; 2. Комисия по конституционни и правни въпроси; 3. Комисия по икономическа политика и иновации; 4. Комисия по енергетика; 5. Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление; 6. Комисия по външна политика; 7. Комисия по въпросите на Европейския съюз; 8. Комисия по отбрана; 9. Комисия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 храните и горите; 12. Комисия по труда, социалната и демографската политика; 13. Комисия по образованието и науката; 14. Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта; 15. Комисия по здравеопазването; 16. Комисия по околната среда и водите; 17. Комисия по транспорт и съобщения; 18. Комисия по електронно управление и информационни технологии; 19. Комисия по културата Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество; 21. Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите; по политиките за българите извън страната; 23. Комисия по превенция и противодействие на корупцията; 24. Комисия по туризъм. (3) Народното събрание може да извършва промени във вида, броя и състава на постоянните комисии.“ Благодаря, господин Ананиев. Откривам дискусия по предложения текст. Заповядайте, господин Гаджев.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 вчера на заседанието на Комисията изчистихме няколко технически бележки. Именно иновации и климат бяха изчистени от наименованието на предните комисии, тъй като се сметна, че вече не е необходимо да да бъдат в тях, тъй като се променя и структурата на Министерския съвет. Аз имам друг въпрос и ако някой може да ми отговори, ще съм благодарен: Комисията по земеделието, храните и горите остава в старото си наименование, въпреки че вече е Министерство на земеделието и храните, това означава ли, че министър-председателят,

Господин Петров е за изказване, а следващото е на госпожа Ангелкова. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! В продължение на изказването на колегата Гаджев. Да, от името на Комисията по енергетика и климат ние премахнахме климата, макар че в новата структура на Министерския съвет беше създаден, така ще го нарека вицепремиер по климатичните промени. Вчера, докато бяхме на Комисията, се сетих за изказването на колегата Любен Дилов, който каза, че веднага щял да пише на този вицепремиер по климатичните промени. Ако е тук колегата Дилов, може да му пише, но аз искам да попитам: в коя точно комисия ние можем да изслушваме

Правя предложение: след отпадане на името на Комисия по енергетика и климата, да се промени наименованието на т. 16 – Комисия по околната среда и водите да включи и климата

Председател, уважаеми колеги! Колега Петров, нека да сме наясно, комисиите в българския парламент могат да викат всеки министър, вицепремиер, премиер, ако счетат, че конкретната тема на дискусията, конкретният дневен ред предполагат това. Това че думичката „климат“ я няма някъде, не означава, че която и да е комисия не може да вика премиера, вицепремиера или министъра. Това е основно конституционно положение.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Господин Славов изчерпа част от процедурата ми. Моята молба към Вас е да не допускате дебатът да ходи в посока, която не е по темата. Всички тези въпроси, които поставя господин Гаджев, а самият господин Гаджев е опитен народен представител и знае, че това е уредено при парламентарния контрол и при блицконтрола, така че въобще не му е мястото в този текст. Нека да не отнемаме от времето на народните представители и да не бавим дебата с теми, на които въобще не им е мястото тук, са добре уредени по-нататък в Правилника. Това ми е процедурата – да не допускате дебат извън текста.

Туризмът е ключов сектор за българската икономика – един от най-засегнатите от ковид пандемията. Много е важно, за да могат да се постигнат нивата от 2019 г. от над 9 9 милиона и 300 хиляди чуждестранни туристи и 27 милиона реализирани нощувки, да се предприемат редица мерки и спешни действия от страна на редовния кабинет. Едно от действията, които трябва да се предприемат, съответно и законопроект, който следва да бъде внесен, е свързано с отмяната и ревизирането на поправката, която беше приета по предложение на народни представители от ДПС и „Има такъв народ“ при гласуването на актуализацията на държавния една от ключовите мерки за подпомагане на сектора – 35 евро на седалка да се дава само за български въздушни превозвачи. Мярката е дискриминационна и изключително много ограничава в момента да се водят преговори и разговори от страна на сектора, за да може да се гарантират и зимният, и летният сезон. Ситуацията е изключително трудна и вярвам, че това трябва да бъде една от основните и първите задачи

Уважаеми господин Председател! Изпълнителната власт ясно показа, че има воля за електронното управление, за дигитализацията и за иновациите. Време е и парламентът да влезе в своята лидираща функция и да демонстрира отношение както при приемането на законопроекти, така и при контрола на двете най-важни министерства. Няма как да говорим за електронни технологии само когато става дума за депутати, поставени под карантина. Крайно време е и да спрем да виждаме паролите на Wi-Fi, залепени на стена в сградата на парламента, и не само. Крайно време е всъщност да не изпуснем този влак влакът, който може да ни помогне, влакът, който може да способства за повече иновации. Затова смятам, че Комисията по електронно управление и информационни технологии

преминем към гласуване на текста на чл. 21 по начина, по който е предложен от Временната комисия. Гласували

Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Петър Петров. В чл. 17 се създава нова ал. 4 със следния текст: „Ръководствата на парламентарните комисии се разпределят пропорционално измежду парламентарно представените партии въз основа на тяхната представителност в Народното събрание.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 17: „Чл. 17. (1) Всеки Всеки народен представител може да бъде избран най-много в две постоянни комисии. (2) Всеки народен представител може да бъде избран в ръководството само на една постоянна комисия.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Участвам в Народното събрание за първи път, но съм запознат с една дългогодишна парламентарна традиция, че винаги и досега в парламентарните комисии, в тяхното ръководство е осигурявана възможност и на опозиционните партии да получат ръководство на някоя от постоянните парламентарни комисии съобразно договорка между различните парламентарни партии. За съжаление обаче, последната една седмица това, което виждам, е, че коалицията от управляващото мнозинство така си прави едно вътрешно разпределение само между тях на ръководството на всички постоянни парламентарни комисии и ще препятства възможността на опозиционните партии да получат ръководство поне на една парламентарна комисия. Това е нещо, с което ние от ВЪЗРАЖДАНЕ не можем да се съгласим, тъй като все пак Народното събрание има една представителност, която според мен не би трябвало да се пренася от изпълнителната власт. Там може да си разпределят по формули 4 към 3, към 2, към 1 и както решат, но все пак парламентът те не са го овладели целия. В парламента има и три опозиционни партии и би следвало всяка от тях да получи възможност за ръководство на поне по една от постоянните комисии. Пак казвам, както е било винаги досега, следвайки дългогодишните парламентарни традиции, които и вчера казах, и други колеги от опозицията – например колегата Цонев, призова председателя, че трябва да се спазват, аз пък призовавам народните представители. Моето предложение вчера, което поддържам и в момента, е да бъде осигурена възможност в Правилника и на опозиционните партии да получат ръководството поне на една парламентарна комисия. Смятам, че сега със своето гласуване всеки от нас явно ще покаже дали подкрепя принципа на представителността в Народното събрание,

Господин Председател. Господин Петров, не съм съгласен с Вас и смятам, че мнозинството в този парламент първо иска да ограничи нашето влизане в сградата, а сега иска и да не ни даде дори една макар и слаба комисия. Това трябва да се каже. Ще е хубаво мнозинството да излезе с една обобщена декларация и каже: опозицията е време да бъде изгонена, няма място в парламента. Така е най-достойно. Бъдете откровени

уважаеми колеги! Искам да взема отношение по чл. 17, ал. 3. Виждам, че е предложение на група народни представители, което е прието. Колеги, с приемането на това предложение се нарушава и друга традиция в парламента. Никога не е било ръководството на парламента – председателят и заместник-председателите, да могат да участват в ръководството и на комисиите. Очевидно навързвайки двете предложения – нашето предложение е в чл. 18. То е доста подобно на предложението на ВЪЗРАЖДАНЕ.

парламента да може да участва в ръководството на комисиите, което за първи път ще се случи. За първи път също ще се случи невъзможност за участие на опозицията в ръководството на комисиите. Също и другите предложения нататък означава и си правя изводи, че за мен това мнозинство ще се опита по всякакъв начин да ограничи гласа на опозицията. Също така да ограничи или да премахне на някои места контрола и прозрачността при работата на този парламент въпреки заявките, че ще бъдем прозрачни, че ще станем парламентарна република. Вчера се видя поръчаха от говорителя на Министерския съвет да променим решението, Вие днес го променихте и с всичките ограничения, които предвиждате за опозицията, означава, че всичко, което сте говорили и в тази зала, и преди изборите, са били просто думи. Всъщност Вие се опитвате да ограничите парламентарната демокрация с тези предложения. Реплика на Филип Попов – заповядайте.

Всеки един народен представител, преди да бъде какъвто и да е било в този парламент, било то председател или заместник-председател на Народното събрание, има абсолютно всички права като всички останали народни представители. Дали ще бъде предложен обаче от своята парламентарна група за заемане на такова ръководно място в съответната комисия, вече е въпрос на решение на самата парламентарна група, впоследствие и на пленарната зала. Така че направете справка – това не е прецедент. Имало е такава възможност. Мисля, че с нищо не се нарушава парламентаризмът, даже напротив. Благодаря. Благодаря. Реплика на Атанас Славов – заповядайте. Господин Председател, колеги! Госпожо Захариева, действително, както каза и колегата Попов, има парламентарна традиция по-стара, разбира се, от времето на ГЕРБ.

Тоест има такава традиция. Част от политическите сили тук имат история по-назад във времето – две-три-пет-десет години, и е добре да познаваме цялата парламентарна традиция. Ние сме го предложили този текст по една много проста причина. Нашата група този път, за съжаление, е 16 човека – бяхме 34, но трябва да използваме максимално капацитета на нашите членове. Надявам се да получим подкрепа в този смисъл. Благодаря Ви. Благодаря, господин Славов. Друга реплика? Няма. Заповядайте за дуплика. Господин Славов, разбирам желанието на всеки един от членовете на Вашата група да бъдат в ръководството на нещо и разбирам, че след като не дадете възможност за нито една комисия на опозицията, няма да Ви стигнат хората. Разбирам необходимостта от отмяната на ал. 3. Мисля, че дотолкова имаме капацитет. Знам това. Очевидно е, че след като няма да дадете нито една ръководна позиция в нито една комисия на опозицията, на Вас няма да Ви стигнат хората, за да си разпределите ръководните позиции в комисиите. Поради тази причина чл. 17, ал. 3 трябва да отпадне. Това е. Много е просто. Благодаря, госпожо Захариева. Друго изказване? Заповядайте,

Няколко пъти в днешните дни се чу възстановяване на парламентаризма. Ето днес, млади колеги, които сте за първи път в Народното събрание, ще направите първата реална крачка към възстановяване на парламентаризма с Вашето гласуване. Вчера, на заседанието на Комисията, някои колеги реагираха, че съм използвал ирония в моята подкрепа – да, така е. Нашата парламентарна група няма да подкрепи това предложение. Този текст не е внесен случайно, колеги. Този текст е внесен с идеята, че тук има 240 народни представители. Този текст е внесен, за да няма концентрация на цялата власт в парламента в няколко човека, а всички останали народни представители да се превърнат, както казват на улицата, в натискачи на копчета. Този текст, колеги, който е внесен от моя приятел господин Славов, има осем адресата – осем човека са потенциалните председатели на комисии и в следващите дни ще видим колко от тях ще станат и председатели на комисии. Но ще възразите, че такава забрана не е имало даже и в мракобесния комунистически режим. Защото спомнете си, тогава имаше генерален секретар на БКП

да отпадне ал. 2 на същия текст. Тогава например госпожа Налбант (реплики) ще може, не се хващайте за примера, ще може в сряда да води Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, в четвъртък да ръководи Комисията по образованието, а в петък след контрола може да води и Комисията по културата и медиите. Отменете този текст! Оставете трима човека да председателстват всичките комисии, а всички останали ще натискат копчетата. Това е несериозно, колеги. Това не е възстановяване на демокрацията. Това е бягство от демокрацията. Ето затова ние няма да го подкрепим. Този въпрос беше повдиган в предишното Народно събрание. Тогава не срещна подкрепа. Най вероятно обаче има някакви коалиционни разговори и някои коалиционни партньори ще бъдат принудени да го подкрепят, но, колеги, това не е добре за парламентаризма. Не е добре за развитието на демокрацията в страната. Благодаря Ви. Има ли реплики към господин Хамид? Няма. Други изказвания по чл. 17? Господин Биков – заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Със сигурност на някои от колегите изобщо не им харесва и пропорционалността на разпределение на местата в парламента, защото най-много депутати има най-голямата партия, след това е втората партия, третата, четвъртата, петата. По това се вижда кой какъв капацитет и потенциал има и кой е успял да спечели доверието на българските граждани. В този смисъл комисиите са едно отражение на този вот, който е даден от българския народ – той не е паднал от небето, и да се вкарва тук някакъв субективен качествен критерий: „нашата група е най-умната и затова трябва да има колкото депутати, толкова и председатели на комисии“, ми се струва леко изкривяване на реалността, защото, ако беше толкова умна Вашата група, щеше да бъде поне от 50, 60, 80, 100, 120 души. иначе съм сигурен, че всяка парламентарна група в това Народно събрание ще каже, че е най умната. Аз не познавам парламентарна група, която да каже: ние, понеже сме по-глупави, не ни давайте никакви комисии. Председателството на комисия по никакъв начин не отличава председателя от членовете – това е абсолютно ясно. Всеки член на комисия може да прави това, което прави и председателят, но това показва отношение към вота на българските избиратели, това показва отношение към опозицията

Ако правите някаква промяна – прозрачност, председателят на комисията има малко повече правомощия от членовете, защото той много по-бързо и лесно може да достига до определени информации в министерствата. Това означава контрол. Нали идеята е Вие да управлявате, а ние да контролираме?! Това е идеята на демокрацията. Понеже сте влезли в някакъв пазарлък по схемата – каква Ви е там, 10-4-4-2-1-5, сега дайте и комисиите така да ги направим. После обаче се оказва, че математиката не може да се случи, защото сте четири формации, от които някои коалиции, и то си стават едни 10 партии, които трябва някъде да се настанят. На това му се нарича партийна задача. Това не се нарича нещо, свързано с работата на парламента – с по-добрата работа. Нали тук А отбори щяха да се правят?! Вие си правите Вашия А отбор, може би това са Вашите хора, които са за А отбора, но това не е А отборът на България. Вие ще ги назначите там по партиен принцип, после ще се върнете на партийните събрания и ще кажете: ето, ние имаме тук двама председатели на комисии, другите ще кажат: ние имаме четирима, видяхте ли как ги изиграхме, но това няма никаква връзка с парламентаризма. И затова не заблуждавайте хората! Ако сте решили да го направите – направете го, но кажете истината! Кажете: нужни са ни пагони, трябва всеки от нас да има пагон, иначе тук

За председателство, господин Ченчев! Искате да сте председатели, да сте началници! Това е хубаво, обаче началниците имат и отговорности и Вие това ще започнете скоро да го разбирате, някои от Вас може би вече са го разбрали, но не лъжете хората! Никакъв принос към парламентаризма не е това да лишите опозицията от председателство в парламентарни комисии и да се наредите Вие в тях. На това му се вика: „Стани да седна!“

демокрацията и отговорността е това, когато загубиш избори, да си подадеш оставката. Това е европейският модел на управление, към който се стремим. В една и съща година ГЕРБ загубиха три избора, даже четири – с президентските, нямаше подадена оставка,

Никой не говори за това гласът на опозицията да бъде запушен! Със сигурност ще има разпределение на комисиите и сред опозицията. Моля да не се спекулира по тази тема! Мен просто ме радва, че господин Биков колкото добре се справяше в управлението, толкова добре се справя и сега в опозиция. Просто е красноречив оратор. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА Други реплики към господин Биков? Господин Ганев, заповядайте

И в тази връзка аз също искам да знам, за да не шикалкавят от управляващите и да не протакат въпроса: ще има ли комисии за опозицията, или няма да има това е важен момент! А не тук да определяме и да казваме, че ще има и точно след един ден да дадем комисиите само на управляващите. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Славов, ние тази година спечелихме изборите на 4 април, после помните тук, че за една нощ на коляно метнахте Изборния кодекс, вкарахте машини, та се чудихме допреди няколко дни какво да ги правим. Лишихте, между другото, от глас редица български граждани, които се притесняват да гласуват на машини и това е очевиден факт, постигнахте най-ниската избирателна активност на два пъти на два поредни избора. Лятото викахме, че хората са на море, ама зимата не бяха на море – пак не гласуваха. На тези два избора бяхме на фотофиниш с управляващата партия. Така че, ако броите нашите 500 хиляди гласа за загуба, не знам

Колкото до пропорцията, ама Вие самите пропорционално сте си разпределили Министерския съвет. Вие там сте се водили от някаква пропорционалност. Защо не решихте да направите А отбора, за да няма пропорции, да вземете Вие шест-седем министерства,

което не е чак толкова сложна задача, обаче Ви затруднява, защото пък желанието е голямо. И когато желанието стане по-голямо от възможностите, човек влиза в страната на чудесата и започва и то не човек, ами една група хора или общност, фантазира и да си мисли, че като си сложи два пагона и вече е генерал. Ами не е! Всеки може да си сложи два пагона, но не всеки става генерал.

Благодаря Ви, господин Председател. Моята процедура е изцяло към Вас.

Да се придържаме към дискусията. Действително е така. Има изказване от Христо Гаджев.

Но аз ще направя първо един коментар по предложението на Атанас Славов и Иван Димитров, което е подкрепено от Комисията, а именно: председателите и заместник-председателите на Народното събрание да не могат да бъдат избирани в ръководството на парламентарните комисии. Вчера направих същото изказване и на самата комисия. Има ли нужда да Ви връщам обратно на

Надявам се един човек да успее, за да може да реагира на всичко това, тъй като си е доста работа – не че се съмнявам, че ще се справите, но просто става много натоварващо, а когато има много натоварване, човек пропуска.

по-дълга парламентарна история, както беше цитиран един от преждеговорившите. Затова искам да направя едно чисто процедурно редакционно предложение, а именно да се създаде нова ал. 3: „Председателите и заместник-председателите на Народното събрание не могат да бъдат избирани в ръководството на постоянните комисии.“ Тоест залата реално да гласува подкрепеното предложение от Комисията на Атанас Славов дали ще отпадне тази алинея, или няма да отпадне. Нека цялата зала покаже своето отношение към този въпрос трябва да отпадне този текст, защото в момента в редакцията на Комисията текстът е отпаднал и тогава останалият ни вариант – на хората, които не подкрепяме текста, да не подкрепим целия чл. 17, което мисля, че ще стане още по-голям проблем. Затова Ви умолявам да подложите на гласуване текста за отпадане на ал. 3, да се види мнозинството в залата и ако мнозинството в залата прецени ал. 3 да отпадне и съответно заместник-председателите и председателят да могат да бъдат ръководители и на постоянни комисии – добре, тогава минаваме към редакцията. ако мнозинството реши, че е хубаво да се запази това ограничение, то тогава си остава само текстът, който е бил до момента в Правилника. Колкото до разпределението на комисиите, мислихме, че ще видим нещо ново в този парламент. Очевидно се придържаме към всички стари практики от 1990 г. насам. Явно промяната я няма! Благодаря.

и не следва да бъде допускано изобщо. Недопустимо е за гласуване. И на второ място, ясни са позициите на всички присъстващи парламентарни групи, на всички народни представители. Предлагам прекратяване на разискванията по тази точка защото, уважаеми народни представители, комисиите минаха отдавна – те са 24 на брой. Тук се касае за нещо съвсем, съвсем различно, а не за това, което Вие говорите. От уважение към Вас председателят на Народното събрание очевидно не Ви отнема думата, въпреки че не сте по темата от дневния ред. Благодаря. По предложението за прекратяване на разискванията има ли обратно становище? Има. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз разбирам желанието на управляващата коалиция да изкара напред колегата от БСП да се прекратят дискусиите за нещо толкова важно за българския парламентаризъм, като разпределението на ръководствата в комисиите. Правя обратно предложение (шум да не спират, тъй като е редно публично и сега да решим този въпрос, всеки да си изкаже мнението и да се види, което говореше и колегата Биков, дали управляващото мнозинство ще спазва принципите на българския парламентаризъм, или ще пренесе формулите на управлението. Само ще го коригирам: да ги пренесе само измежду техните партии, а не изцяло между всички партии в парламента, което пък е моето предложение за промяна. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Да гласуваме предложението за прекратяване на дискусиите.

Прекратяваме дискусиите по чл. 17. Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Петър Петров за създаване на нова алинея, което предложение е неподкрепено от Временната комисия. Гласували 193 народни представители: за

чл. 18 има предложение от народния представител Христо Гаджев: „В чл. 18, ал. 1 след думата „състава“ се добавя и „ръководството“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 18. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. чл. 20 има предложение на народния представител Христо Гаджев: „В чл. 20, ал. 2 се създава изречение второ: „Отчет за извършените разходи се публикува в в подстраницата на Комисията на интернет страницата на Народното събрание в края на всяка сесия.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 20. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА

Няма. Прекратявам дискусията. Моля да преминем към гласуване. По чл. 18 гласуваме предложението на народния представител Христо Гаджев, което е неподкрепено от Временната комисия.

се отхвърля. Гласуваме основния текст на чл. 18, както е предложен от Временната комисия.

Гласували 171 народни представители: за 111, против 42, въздържали се 18. Предложението е прието

Моля да гласуваме чл. 20 – предложението на народния представител Христо Гаджев за допълнение на ал. 2, което е неподкрепено от Временната комисия.

комисия. Гласували 176 народни представители: за 49, против 80, въздържали се 47. Предложението е отхвърлено. Преминаваме към гласуване на текста на чл. 20, както е предложен от Временната комисия.

от „борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика“ да стане „конфликт на интереси и парламентарна етика“, като отпаднат думите „борба с корупцията“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Андрей Гюров и група народни представители.

на народния представител Ива Митева, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 21: „Чл. 21. (1) Постоянните комисии могат да образуват от своя състав подкомисии, както и работни групи. групи. (2) Към Комисията по бюджет и финанси се създава постоянно действаща подкомисия за контрол на публичните средства. (3) Към Комисията по конституционни и правни въпроси се създава постоянно действаща подкомисия за наблюдение и анализ на законодателството законодателството в съответствие с принципите и нормите на Европейския съюз и международните норми за защита на правата на човека и основните свободи и за анализ на правните последици от решенията на Конституционния съд. съд. (4) Към Комисията по икономическа политика и иновации се създава постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите. (5) Към Комисията по енергетика се създава постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране. (6) Към Комисията по въпросите на Европейския съюз се създава постоянно действаща подкомисия за контрол върху управлението на средствата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 за една парламентарна сесия според числеността на парламентарните групи. (8) Постоянните комисии могат да създават обществени съвети от представители на граждански организации, които да ги консултират.“

предложението на народния представител Елена Гунчева, неподкрепено от Временната комисия.

Моля да преминем към гласуване на текста на чл. 21 по начина, по който е предложен от Временната комисия.